Biðlistar hafa lengst í kerfinu. Öryggi kvenna hefur raskast vegna stórfellds klúðurs við leghálsskimanir. Á allra síðustu dögum hafa 985 læknar sent neyðarkall til stjórnvalda og mótmælt langdregnu sinnuleysi í garð heilbrigðiskerfisins og Ljósmæðrafélag Íslands hefur sent heilbrigðisráðherra minnisblað þar sem varað er við að stefni í neyðarástand í fæðingarhjálp í sumar. Við þessari alvarlegu stöðu þarf svo sannarlega að bregðast og Samfylkingin vill mikla uppbyggingu í heilbrigðiskerfinu. En nú ætlar VG sem sagt inn í kosningarnar með loforð um að gera það fyrir heilbrigðiskerfið á næsta kjörtímabili sem þau ætluðu sér síðustu fjögur ár. Þau ætla að gera það með sama stjórnarmynstri

þrátt fyrir að í fimm ára fjármálaáætlun núverandi ríkisstjórnar eigi að ráðast í afkomubætandi ráðstafanir upp á 120 milljarða, sem kallast á mannamáli annaðhvort niðurskurður eða skattahækkanir. Spurningin er: Hvernig hyggst hæstv. ráðherra ná árangri í að leysa þessi gríðarlega stóru vandamál á næstu árum í samstarfi við flokk sem er algerlega á öndverðum meiði um það sem þarf að gera í þessum mikilvæga málaflokki?

ákveður að spyrja mig um heilbrigðismál þó að hæstv. heilbrigðisráðherra sé hér til svara og örugglega best að sér í þessum sal til að ræða stöðuna í heilbrigðismálum landsins.

Staðreyndin er sú að núverandi heilbrigðisráðherra hefur gert það sem margir hafa sagst ætla að gera og það er að taka raunveruleg skref til að gera heilsugæsluna að fyrsta viðkomustað í kerfinu, nokkuð sem við erum búin að tala um í þessum sal í 13 ár, a.m.k. síðan ég var kjörin á þing, nokkuð sem komið hefur fram ítrekað í stefnum og ákvörðunum en er fyrst núna verið að gera. Þannig að heilsugæslan hefur verið verulega styrkt og þar sjáum við nú gerbreytta þjónustu með aukinni teymisvinnu og miklu fjölbreyttari þjónustu en áður. Núverandi heilbrigðisráðherra hefur lækkað kostnað sjúklinga. Það er nú mál sem við ræddum ekki lítið á síðasta kjörtímabili og því þarsíðasta og þar-þarsíðasta. Og nú fyrst er kostnaður sjúklinga á Íslandi orðinn sambærilegur við það sem gerist á Norðurlöndum en var verulega miklu hærri fyrir þetta kjörtímabil. Eru óunnin verkefni í heilbrigðismálum? Já, þetta er risastór málaflokkur og hann á eftir að stækka, ekki síst vegna þess að aldurssamsetning þjóðarinnar er að breytast. Og það tengist auðvitað því sem hér er rætt um hjúkrunarheimilin, sem verður áfram stórmál. Ég held að við hv. þingmaður séum sammála um að þar þarf bæði að horfa til aukinna fjárveitinga en líka að skoða fjölbreyttari úrræði. En það er ekki hægt að koma upp og láta eins og hér hafi verið kyrrstaða í heilbrigðismálum því að það er svo sannarlega ekki þannig.

Við þekkjum hvað það þýðir þegar alltaf er verið að reyna að nota sömu aðferðirnar til að koma málum í gegn án þess að breyta aðferðafræðinni. Spurningin var: Hvernig telur hæstv. forsætisráðherra að það gangi að leysa þessi gríðarlega mikilvægu og erfiðu mál í samstarfi við flokk sem er algerlega ósammála Vinstri grænum og stefnu heilbrigðisráðherra í heilbrigðismálum?

Stóra málið í þessu er auðvitað að Vinstrihreyfingin – grænt framboð lagði fram skýra stefnu í þessum málaflokki fyrir kosningar og hún hefur náð árangri undir forystu hæstv. heilbrigðisráðherra. Það er stóra málið.

Forseti. Þann 20. júní 2018 skilaði umboðsmaður Alþingis áliti þar sem hann lýsti því hvernig örorkulífeyrisþegar sem hafa verið búsettir í öðru landi innan EES hafa þurft að lifa við ólöglegar skerðingar í áratug og jafnvel lengur. Félagsmálaráðuneytið staðfesti þennan úrskurð og lofaði leiðréttingu. Í dag, rúmum þremur árum síðar, bíða hundruð öryrkja enn eftir réttlætinu. Meira en helmingur þeirra sem urðu fyrir ólöglegum skerðingum bíða enn eftir leiðréttingunni sem þeim var lofað.

„Stjórnmálamenn mega aldrei vísa í ríkjandi kerfi til að rökstyðja bið eftir réttlæti. Stjórnmálamenn þurfa að vera reiðubúnir að beita sér stöðugt fyrir réttlætinu og breyta kerfinu ef það þarf til. Annars er hættan sú að traust fólks á hinu lýðræðislega samfélagi dvíni og þá ábyrgð þurfum við öll að axla.“ Nú er þetta fólk enn þá að bíða. Það er því ekki að sjá að hæstv. ráðherra hafi beitt sér nægilega vel fyrir réttlætinu. Því spyr ég hæstv. ráðherra: Er það vegna þess að ráðherrann hefur ekki viljað beita sér

Hæstv. félagsmálaráðherra fer með þennan málaflokk og ég vænti þess að að því sé unnið. Þetta snýst ekki um viljaleysi stjórnvalda til að leiðrétta þessar búsetuskerðingar heldur að þær verði gerðar upp með réttmætum hætti samkvæmt því sem félagsmálaráðherra hefur farið yfir ítrekað hér í þingsal.

Hér hefur verið dregið úr skerðingum vegna atvinnutekna, sem hefur verið eitt stærsta hagsmunamál og baráttumál Öryrkjabandalagsins. Það var gert núna en við þeim hafði ekki verið hreyft síðan þær voru settar á fyrir 10–12 árum. Úr þeim var dregið. Á sama tíma var sömuleiðis ráðist í þá aðgerð að draga úr skerðingum milli bótaflokka. Markmið þeirrar leiðréttingar og breytingar var að auka tekjur tekjulægsta hópsins innan hóps öryrkja. Enn þá bíður að ljúka við heildarendurskoðun á kerfinu sem ekki var gert 2016, illu heilli að mínu viti, enda má sjá þegar sagan er skoðuð og tekjur ólíkra hópa skoðaðar, til að mynda aldraðra og öryrkja, að þar standa öryrkjar höllum fæti til að mynda gagnvart öldruðum. Þannig er nú staða málsins. Það er mjög brýnt að ljúka þessari heildarendurskoðun. Ég vonast til þess að það verði gert snemma á næsta kjörtímabili. En hér er ekki hægt að tala eins og ekki hafi verið komið til móts við mikilvæg baráttumál öryrkja sem snúast einmitt um að draga úr skerðingum og gera þetta kerfi gagnsærra og réttlátara.

Ég var bara að segja að það væri hópur af öryrkjum sem biði eftir leiðréttingu og biði eftir réttlætinu. Í þessari frægu ræðu árið 2017, þegar forsætisráðherra sagði að stjórnvöld ættu ekki að biðja fátækt fólk á Íslandi um að bíða eftir réttlæti, sagði hún að það sama ætti við um fólk á flótta sem hingað leitar.

Herra forseti. Ég ætla að sleppa því að gera að umtalsefni mælskubrögð hv. þingmanns þó að hún kjósi að koma hér upp með einhverjar slíkar fabúleringar sem eru auðvitað ekkert annað en fabúleringar. Staðreyndin er sú, eins og ég fór yfir áðan, að komið hefur verið til móts við tekjulægstu hópana í þessu samfélagi allt þetta kjörtímabil með því að lækka skatta á tekjulægstu hópana, með því að hækka barnabætur á tekjulægstu hópana, með því að ráðast í sértækar úrbætur bæði hvað varðar aldraða og öryrkja innan almannatryggingakerfisins.

sem notað er við útreikninga veiðigjalds og uppgjör við sjómenn er 27% lægra en verðmæti fisksins segir til um. Þannig eru bæði þjóðin og sjómenn skert um hlutinn sinn þegar kemur að auðlindinni.

að hluti kvótans verði settur á markað á hverju ári og markaðurinn fái þannig að svara lykilspurningunni um hvert raunverulegt virði er. Alveg eins og við treystum markaðnum á mörgum sviðum mannlífsins viljum við líka að gera það í þessum hluta. Á meðan deilt er um gjaldtökuna þá er hafið yfir allan vafa að arðsemi sjávarútvegsfyrirtækja er langtum meiri en í öðrum greinum. Í þannig aðstæðum safnast aukin áhrif á hendur þeirra sem að greininni standa.

óskaði eftir fresti á skilum. En ég skal koma þeim skilaboðum til hæstv. ráðherra. Ég er sammála hv. þingmanni að ég held að það sé mjög mikilvægt að fá þessa skýrslu fram. Ég held að það sé eðlilegt að ráðherrar leitist við að verða við því þegar Alþingi beinir til þeirra ósk um skýrslur

Það er merkilegt að sjá bæði verðmætasköpun í innlendum sjávarútvegi, hvað gert hefur verið til að draga úr losun í innlendum sjávarútvegi og hvernig þróunin hefur verið hvað varðar arðsemi, sem hv. þingmaður nefnir. Það er gott undirstöðugagn í þeim gögnum sem ég held að muni nýtast öllum stjórnmálaflokkum vel við sína stefnumótun þótt niðurstöður þeirra kunni að verða ólíkar varðandi hvað lagt er til. En í þeim efnum held ég að við eigum að setja okkur mjög skýr markmið, bæði hvað varðar hlutverk sjávarútvegsins í samfélagi og umhverfi og að sjálfsögðu í efnahagslífinu, eins og hv. þingmaður er hér að ræða.

að við þurfum að efla virðingu þingsins, og ég vil biðja forsætisráðherra að beita sér núna á síðustu dögum ríkisstjórnarinnar að þessi skýrsla líti dagsins ljós. Hún er algjört lykilplagg

að stjórnmálaflokkar stingi skýrslum undir stól rétt fyrir kosningar og það er enginn sómi að því. Ég vil undirstrika að það er mikilvægt í þessum málum að við höldum áfram að tala um það hvernig við nýtum og umgöngumst auðlindirnar. Ég vil undirstrika þá stefnu okkar í Viðreisn að við teljum mikilvægt í þessu ljósi

að hættunni sem skapast á samþjöppun við slíka útfærslu, eins og hv. þingmaður þekkir, því að við viljum ekki taka áhættu á meiri samþjöppun í sjávarútvegi, og við þurfum líka að skoða hin byggðatengdu áhrif.

leyfi mér að rifja það upp að þáverandi stjórnarandstaða Sjálfstæðisflokks, sem hv. þingmaður kannast nú eitthvað við á þeim tíma, og Framsóknarflokks ólmaðist á móti tímabindingu samninga á þeim tíma og því miður stefndi allt í að ekki yrði meiri hluti fyrir því máli. Þá hefði kannski verið hægt að vísa veginn til framtíðar hvað þau mál varðar.

um lögin. Ég geri það vegna þess að ég áhyggjufull yfir því hvert við erum að stefna sem samfélag. Ég er áhyggjufull yfir réttarríkinu okkar. Mér finnst alveg ömurlegt

Hvers vegna finna einstaklingar sig knúna til þess að fara með mál sín og vanda til dómstóls götunnar? Það er vegna þess að réttarkerfið okkar, réttarvörslukerfið okkar, dómskerfið okkar, er að bregðast þessu fólki. Við horfum upp á fórnarlömb kynferðis og ofbeldis sem eiga engin önnur úrræði en að leita á náðir dómstóls götunnar þannig að það skiptir engu máli að sá sem lendir fyrir því, hvort hann er sekur eða saklaus, er tekinn úr umferð.

Við búum við réttarríki, við eigum réttarvörslukerfi, við bjuggum til almenn hegningarlög og viðurlög við að brjóta þau. Hvers vegna tökum við ekki utan um þetta allt sem við erum að byggja upp (Forseti hringir.) og reynum að halda því til haga áður en við horfum hreinlega á réttarríkið okkar molna niður fyrir framan augun á

til að öll lögregluembætti landsins væru í stakk búin til að sinna rannsókn og meðferð kynferðisbrota. Lagðir voru til sérstakir fjármunir í verklagsreglur og rannsóknarbúnað. Embætti héraðssaksóknara var líka

ára inn í skólakerfið. Hér var til meðferðar á síðasta þingi frumvarp dómsmálaráðherra til að breyta lögum um meðferð sakamála til að bæta réttarstöðu brotaþola, þannig að dómsmálaráðherra hefur beitt sér í þessum málum allt kjörtímabilið sem og aðrir ráðherrar að sviði menntamála, félagsmála og heilbrigðismála, vegna þess að þetta er málaflokkur sem þarf að bæta. En hvað varðar síðan málflutning á samfélagsmiðlum, sem er það sem hv. þingmaður vísar hér til, þá má spyrja sig hvort hann væri minni — vissulega sprettur hann að einhverju leyti upp vegna þess að það hefur verið ákveðin vöntun í kerfinu okkar, en um leið hafa tæknibreytingar orðið til þess að umræðan hefur auðvitað tekið stakkaskiptum, herra forseti.

svarið. Í raun og veru liggur þetta í svarinu. Þegar verið er að telja upp allt það góða sem hefur verið gert til þess að reyna að

að við erum að horfa upp á að einstaklingar eru hreinlega teknir úr umferð í samfélaginu. Það er staðreynd. Þeir eru teknir úr umferð í samfélaginu án þess að við getum komið yfir þá gildandi rétti og dæmt þá fyrir þau meintu brot sem þeim er gefið að sök að hafa framið.

það er bara þannig í samtímanum að við búum við gerbreytt umræðuumhverfi frá því sem var. Að sjálfsögðu er ekki allt satt sem þar er haldið fram og það er erfitt fyrir fólk að leggja mat á hvað er satt og rétt. En þannig er hin frjálsa umræða og um hana verðum við að standa vörð. Undir öllum kringumstæðum verðum við að standa vörð um tjáningarfrelsið. Það sem við getum hins vegar gert er að styðja við réttarríkið, og ég fór hér yfir það sem hefur verið sérstaklega gert varðandi kynferðisbrotamálin. En gleymum því ekki heldur að það er ekki langt síðan, af því að hv. þingmaður nefndi hér stofnun Landsréttar sem var m.a. settur á fót til að koma til móts við þá gagnrýni sem var uppi að ekki færi fram endurmat á sönnunarfærslu fyrir Hæstarétti. Það er auðvitað gríðarlegt framfaraskref fyrir okkar réttarríki. Þannig að ég verð nú að segja það, af því að hv. þingmaður lýsti hér áhyggjum af réttarríkinu: Það stendur traustum fótum á Íslandi. Það gerir það og við höfum verið að stíga góð skref á undanförnum árum til að styrkja enn stöðuna þess.

Í þeirri skýrslu má sjá að hún kom út í samræmi við markmið heilbrigðisstefnu sem sett var hér. Það var sem sagt ákveðið að innleiða þjónustutengt fjármögnunarkerfi sem byggist á alþjóðlegu flokkunarkerfi

Ég vil leyfa mér að vitna hér óbeint til orða hæstv. heilbrigðisráðherra sem segir í inngangsorðum að öllum sé það ljóst að mönnun íslenska heilbrigðiskerfisins til framtíðar sé mikil áskorun. Það er því nauðsynlegt að hraða þessari innleiðingu þar sem nú er hægt að fullyrða að nýta þarf fjármuni með skynsamlegum hætti, bæði hvað varðar mönnun og veitingu þjónustunnar. Ég segi þetta af því að nú höfum við undanfarið lesið í fréttamiðlum neyðarákall frá læknum á bráðamóttöku Landspítala, einnig frá fæðingar- og kvensjúkdómalæknum í sambandi við skimunarmálið svokallaða og fleiri aðilum innan kerfisins. Mig langar að spyrja hæstv. ráðherra:

að svara neyðarákalli starfsmanna heilbrigðiskerfisins.

sem í daglegu tali er kallað DRG. Innleiðingin á þessu kerfi gengur vel. Staðan er í raun og veru sú að tölvukerfin eru að verða tilbúin

Hins vegar vil ég segja að í samræmi við heilbrigðisstefnu er mönnun og menntun heilbrigðisstarfsfólks ein af stærstu áskorununum til framtíðar og einn af meginköflum

verði til hjá deildum með miklar sveiflur í legutíma eða kostnaði innan greiningarflokka. Þar er t.d. átt við geðlækningar, endurhæfingar eða öldrunarlækningar. Þetta eru þær deildir sem við viljum alla jafnan hafa vel fjármagnaðar. langar því að inna hæstv. ráðherra eftir því hvernig ætlunin sé að koma til móts við þennan ófyrirsjáanleika sem við vitum að er fyrir hendi og fer vaxandi, þegar því er haldið fram í þessari skýrslu að slík fjármögnun muni ekki felast innan kerfisins, þessa DRG-kerfis, vegna þess að sveiflurnar séu það miklar.

endurhæfingarþjónustu og ekki síður og kannski fyrst og fremst geðheilbrigðisþjónustu á öllum stigum því að þar erum við ekki með sambærilegt einingakerfi sem einfalt er að yfirfæra á DRG-módelið. Það verður því eftir sem áður þannig að einhver hluti af fjármögnun kerfisins verður með þeim hætti sem nú er.

Það eru biðlistarnir í heilbrigðiskerfinu. Þeir hafa ekki minnkað á þessu kjörtímabili, heldur hafa þeir lengst til muna þrátt fyrir fögur fyrirheit í upphafi þessa tímabils.

hún veit vel að þó að þeir skrifi í Morgunblaðið þá koma þeir engu að síður og greiða atkvæði með stefnu Vinstri grænna, alveg sama hvað. En biðlistarnir eru ekki óvæntir. Við vitum alveg hvaða þjónustu er verið að sækja og við vitum líka hvað þarf að gera til þess að auka þjónustuna. En hvað hefur síðan gerst á vakt hæstv. ríkisstjórnar? Nýlega breytti ráðherra því að útskrifaðir sjúkraþjálfarar og talmeinafræðingar geta ekki komist á samning hjá Sjúkratryggingum Íslands fyrr en eftir tvö ár í starfi þrátt fyrir að þau hafi starfsleyfi frá landlækni.

tilefni til að ætla að svar mitt verði með þeim hætti. Nýlega skilaði ég skýrslu til þingsins um afleiðingar Covid-19 á bið eftir þjónustu heilbrigðiskerfisins. Þar kemur fram að staðan er í raun betri en óttast var þó svo að Covid-19 hafi sannarlega haft áhrif á bið eftir þjónustu. Sérstaklega er því til að svara að þegar um er að ræða bið eftir geðheilbrigðisþjónustu hefur hún aukist lítillega.

með fjölgun sálfræðinga og stofnun geðheilsuteyma í öllum heilbrigðisumdæmum. Það hefur verið mín stefna að auka þjónustu sálfræðinga og sjúkraþjálfara við heilsugæsluna um allt land.

ástæða er til að horfa sérstaklega á. Hv. þingmaður spyr líka um liðskipti sem verið hefur áhyggjuefni um langt árabil. Lengi hefur verið sérstaklega eyrnamerkt

Virðulegur forseti. Ég verð nú bara til að byrja með að vísa því algjörlega til föðurhúsanna að hér hafi ekkert verið gert síðu upp og síðu niður. Hv. þingmaður byrjar hér þessi þessi samskipti okkar á milli með því að ráða mér heilt varðandi útúrsnúninga og er svo sjálf með útúrsnúninga í öðru hverju orði og það fer ekki sérstaklega vel á því. Ég vonast til þess að við séum sammála um mikilvægi þess að bæta geðheilbrigðisþjónustu og ég hef verið að leita leiða til að bæta hana, bæði í hinu opinbera kerfi en ekki síður í því að ráðstafa sérstöku fjármagni til að fara í samninga við sjálfstætt starfandi, og hv. þingmaður veit það.

Þá verður hægt að fjölga um 320 aðgerðir á ársgrundvelli hjá sjúkrahúsinu á Akranesi, Heilbrigðisstofnun Vesturlands. (Forseti hringir.) Það mun bæta þessa stöðu umtalsvert og ég vona að við getum fagnað því.

Herra forseti. Salan á 35% hlut ríkisins í Íslandsbanka hefur verið gagnrýnd harðlega. Hæstv. ríkisstjórn hefur með sölunni boðið ríkustu Íslendingunum og erlendum fjárfestingarsjóðum til veislu á kostnað almennings.

Það er arfavitlaus fjármálastjórn að selja banka á undirverði til að greiða niður skuldir á lágum vöxtum. Í eigendastefnu ríkisins segir um sölu banka að gæta þurfi að langtímahagsmunum ríkissjóðs og stuðla eigi að heilbrigðu eignarhaldi til lengri tíma. Er ekki augljóst að hæstv. ráðherra hefur mistekist að laða að bankanum heppilega bakhjarla með áhuga fyrir langtímabankarekstri og þjónustu við íslenska viðskiptavini, sterka bakhjarla sem kunna bankarekstur líkt og lagt er til í hvítbók sem ríkisstjórnin sjálf lét gera sem undanfara sölunnar? Ásgeir Brynjar Torfason, doktor í fjármálum, spyr í ágætri grein í Vísbendingu á dögunum hver sé hagur íslenskra viðskiptavina bankanna, lífeyrissjóðanna eða íslenska fjármálamarkaðarins yfir höfuð af því þjóðarsjóður Abú Dabí eða konungsríki Sádi-Arabíu geti komið hingað til lands og náð 20–25% ávöxtun á einni viku. Getur hæstv. ráðherra svarað því? Og gróðinn er allur á kostnað almennings vegna ákvörðunar hæstv. ráðherra og ríkisstjórnarinnar að selja banka á undirverði. Þeir keppast nú við að útskýra fyrir okkur að við höfum selt banka á of lágu verði sem sögðu að ekki væri hægt að selja bankann vegna þess að ekki myndi fást nægilega hátt verð. Þetta er fólkið sem allt lagðist gegn því af þeim ástæðum að aðstæður byðu ekki upp á það. En við héldum okkar striki og sýndum fram á að eftirspurnin var næg og hún var mikil og við náðum okkar helstu markmiðum með

án endurgjalds. Nú vitum við hvers virði eignarhluti ríkisins er sem ekki var seldur. Við höfum beitt markaðnum til þess að fá endanlegt verð á þann hlut og kemur í ljós að við höfum líklega verið að vanmeta þessa eign okkar

eignarhlutum sínum í fjármálafyrirtækjum, en fyrir söluna vorum við langstærsti eigandi að fjármálafyrirtækjum í Evrópu. Þeir eru til sem vilja ekki sjá fjármálafyrirtæki nema í eigu ríkisins, nú eða í eigu lífeyrissjóða. ég er þeirrar skoðunar að almenn þátttaka fólksins í landinu, í gegnum skráningu, Kauphöllina, sé af hinu góða. Það er alrangt sem hv. þingmaður segir að ekki hafi verið forgangsraðað í þágu þeirra sem mesta fjármuni hafa. Þvert á móti,

Herra forseti. Ég hélt að það hlytu að vera töluverð vonbrigði fyrir hæstv. ráðherra að þeir sem gagnrýndu söluáformin og nú söluna hafi í raun haft rétt fyrir sér allan tímann,

Ekki er furða að þátttaka í útboðinu hafi verið afbragðsgóð, enda verið að gefa hluta af arðbærri eign. Fjárfestar fengu eign almennings að gjöf og það er ekkert annað en bankagjöf að selja hluti bankans á undirverði sem kaupendur seldu svo á rúmlega fullu verði örfáum dögum síðar.

vangann sem trúir því ekki að fjármálafyrirtæki geti yfir höfuð verið í einkaeigu, þ.e. á almennum markaði, Samfylkingin sem trúir því eingöngu að ríkið eigi að fara með slíka hluti og eigi að beita eignarhlutum sínum í fjármálafyrirtækjum til að gefa fólki fólki góð kjör. Væntanlega að fara í einhvers konar núllrekstur. Það var nákvæmlega þessi hugmyndafræði sem hefði mátt koma fram fyrir söluna. Ekki koma hingað eftir söluna og tala um að verðið hafi ekki verið nógu hátt. Þið eruð ekkert að tala um það. Þið eruð að tala um það að þið viljið einfaldlega ekki að svona hlutir séu markaðssettir, jafnvel þótt þið hafið á sínum tíma setið í ríkisstjórn og boðað 30% sölu á eignarhlut ríkisins í Íslandsbanka.

Lögin um Bankasýsluna, aðferðafræðin sem beitt var — nákvæmlega forskrift Samfylkingarinnar úr ríkisstjórn.

var sérstaklega óskað eftir að fjallað væri um hvernig biðlistar hafa þróast eftir að kórónuveirufaraldurinn kom upp í landinu, sem og hvaða aðferðum hefur verið beitt til að takmarka vöxt biðlista og vinna niður biðlista í framtíðinni.

er aukning á biðlista 94% vegna gallsteina, 78% vegna aðgerða á augasteinum, 67% vegna liðskipta á hné og 64% vegna liðskipta á mjöðm, allt vegna Covid-19.

Raunar hefur íslenskt samfélag staðist þetta álagspróf með sóma. Það eru ákveðnir mælikvarðar og ákveðnar leiðir til að meta stöðu og styrkleika heilbrigðiskerfa og á slíkum mælikvörðum er íslenskt heilbrigðiskerfi í fremstu röð. Við getum gert enn betur, það er alveg ljóst, en hins vegar er það svo, núna á miðju ári 2021, eftir þessa lotu sem heimsfaraldurinn hefur verið fyrir okkar góða kerfi, fullkomlega eðlilegt að við horfumst í augu við áskoranir. Það er fullkomlega eðlilegt, að hluta til vegna Covid, að hluta til vegna þess að kerfið okkar hefur um langt árabil búið við áskoranir bæði í fjármögnun og mönnun. Starfsfólkið okkar í heilbrigðiskerfinu, sem hefur margt hvert neitað sér um frí, neitað sér um samverustundir með fjölskyldunni, hefur mætt til vinnu til að skima, til að bólusetja, til að hitta sjúklinga, til að standa vaktina, er það starfsfólk í íslensku samfélagi sem verðskuldar mikið þakklæti og mikinn skilning af okkar hálfu. Það er álag á hverjum einasta degi líka hjá þessu starfsfólki sú umræða sem snýst um það að heilbrigðiskerfið sé komið að fótum fram, vegna þess að það er sannarlega lúið eins og allt okkar góða fólk, kerfið okkar er lúið. (Forseti hringir.) En í grunninn búum við vel mannað, sérlega sterkt og öflugt heilbrigðiskerfi sem er að spyrna frá, rétt eins og aðrir þættir samfélagsins.

Það er sérstakt áhyggjuefni sem Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur bent á, núna þegar þjóðir heims eru að glíma við bólusetningar eftir heimsfaraldur og eru komnar mislangt,

geðheilbrigðismála og andlegrar líðanar fólks en ekki síst heilbrigðisstarfsfólksins. Þess vegna og ekki síst þess vegna skiptir mjög miklu máli það sem við ræddum hér áðan, ég og hv. þingmaður, að standa með heilbrigðisstarfsfólki í því álagi sem það hefur þurft að ganga í gegnum fyrir okkur öll. Heilbrigðisþjónustan hvílir á þessari mönnun. Þess vegna legg ég áherslu á að leggja við hlustir þegar heilbrigðisstarfsfólk hefur áhyggjur og taka mark á þeim áhyggjum sem þar koma fram og standa með því starfsfólki þegar það lýsir því yfir að það vilji (Forseti hringir.) þróa kerfið áfram til góðs.

gerður var á milli ríkisins og sex sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, undirritaður í september 2019 fyrir hönd ríkisins af hæstv. fjármálaráðherra.

en Sundabrautin mjög neðarlega, ef hún er þar yfir höfuð að tala. Nú verður varla opnað tölublað af Morgunblaðinu öðruvísi en að

sem hafa kynnt útgáfu sem þau kalla létta borgarlínu og meta að muni kosta 20 milljarða borið saman við áætlaða 100 milljarða fyrir þá borgarlínuhugmynd sem nú er unnið með, með, m.a. á vettvangi hins opinbera hlutafélags sem við ræddum hvað lengst hérna á sínum tíma. Síðan hefur komið fram umferðarspá þar sem fram kemur að þrátt fyrir að borgarlínan verði

að endurskoða fyrrgreindan höfuðborgarsáttmála með það fyrir augum að taka upp ódýrari útgáfu af borgarlínunni og nota sparnaðinn til að setja Sundabraut, sem er náttúrlega þjóðnýt framkvæmd eins og allir vita, á oddinn.

með því að fara í veglagningu fyrir hjólreiðar og gangbrautir, en líka fyrir vagna, það gætu verið strætisvagnar, gætu verið léttvagnar, allt eftir því hvaða tæknin býður okkur helst upp á þegar að því kemur. Ég hef alltaf litið þannig á að verkefni okkar og félagsins, sem nú hefur verið komið á fót í samvinnu ríkis og sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu, leiðirnar sem kæmu til greina ættu að vera í símati. Það er mjög vel skrifað út í sáttmálanum að framganga hans er auðvitað háð því að það fáist viðvarandi stuðningur hér á þinginu, t.d. hvað fjármagnið snertir. Nú eigum við enn eftir að afsala t.d. Keldnalandinu sem er stór hluti af fjármögnun höfuðborgasáttmálans. En ágreiningurinn sem hv. þingmaður vísar til snýst um það í mínum huga þeir eru til sérfræðingarnir sem segja að það væri bruðl að taka frá sérstaka akrein fyrir allt strætisvagnakerfið og fyrir allt höfuðborgarsvæðið, sem myndi þýða að stóran hluta dagsins stæði viðkomandi akrein auð. Það myndi duga að taka frá sérstaka akrein á þrengra svæði heildarsvæðisins. Með því að láta vera að teppaleggja fyrir borgarlínu út í ytri mörk alls höfuðborgarsvæðisins væri hægt að spara mikla peninga. Þetta eru hlutir sem ég held að hljóti að vera til nánari skoðunar í nefndinni en hafa að hluta til verið

En ég vona það, fyrst hæstv. ráðherra nefnir Keldnalandið, að það komi aldrei til þess að því verði varpað inn í þá hít sem þessi svokallaða borgarlína er. En af því að Íslandsbanki var nú líka nefndur í sambandi við fjármögnun borgarlínu

Það má kannski bara vísa til þeirra stóru kynningarfunda sem áttu sér stað í dag. Sá síðari fer reyndar fram eftir u.þ.b. klukkustund um stöðu verkefnisins, bæði hvað stofnvegaframkvæmdirnar snertir og aðra þætti. En ég held að það sé hægt að segja að í kjarnann snúist þetta um það hvort sé of í lagt að fjárfesta í forgangsakrein úti um allt almenningssamgangnakerfið eða hvort það dugi að vera með forgangsakstur eða sérstaka akrein á þrengra svæði. Varðandi spurninguna um sölu á eignarhlut ríkisins í Íslandsbanka þá hef ég ekki yfirlit yfir þetta en það var í sjálfu sér ekki óheimilt að losa aftur um eignarhlutinn. Það voru eingöngu þeir sem voru teknir fram fyrir á fyrri stigum máls

Það er mikil eftirspurn eftir umbyltingu fjármálakerfisins. Slík umbylting mætti t.d. felast í því að færa hluta bankastarfsemi yfir á samfélagsbankastig þar sem bankar gætu jafnframt starfað með græn sjónarmið og loftslagsmarkmið að leiðarljósi umfram hina strípuðu arðsemiskröfu. Þetta er eitthvað sem hæstv. forsætisráðherra hefur sjálf lengi talað fyrir. Ég óttast að þessa dagana séum við að missa ákveðið tækifæri til slíkra breytinga vegna þess að verið er að einkavæða Íslandsbanka í óþökk þjóðarinnar. Meðan ríkið átti tvo banka hefði verið svo borðleggjandi að beita sér fyrir betra bankakerfi í gegnum eignarhlut ríkisins. Hæstv. ráðherra hefur látið hafa eftir sér að ákvarðanir um frekari bankasölu bíði næstu ríkisstjórnar. Því vil ég spyrja hæstv. ráðherra og formann Vinstri grænna hvort flokkurinn sé einhuga í þeim málum. Munu Vinstri græn, ef þau komast í næstu ríkisstjórn, standa að því að Íslandsbanki verði seldur að fullu? Þá er rétt að nefna að hæstv. fjármálaráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins hefur sagst vilja ganga lengra og selja stóran hlut í Landsbankanum á næsta kjörtímabili. Þegar á hólminn er komið og Vinstri græn fara aftur í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum, hver fær að ráða? Geta kjósendur treyst því að Vinstri græn muni ekki standa að ríkisstjórn sem stefni á að einkavæða Landsbankann? Eða verður það kannski bara eins og þegar við treystum því að VG myndi ekki stökkva í stjórn með Sjálfstæðisflokknum fyrir kosningarnar 2017?

Við þá stefnu mun VG standa, eins og það hefur staðið við hana á þessu kjörtímabili. Ég veit ekki hvað hv. þingmaður sagði fyrir síðustu kosningar en ég veit hvað ég sagði sem formaður hreyfingarinnar. Það var að Vinstrihreyfingin – grænt framboð myndi vinna með þeim sem væru reiðubúnir að vinna með henni að málum sem væru til framfara fyrir íslenskt samfélag. Þar forgangsröðuðum við heilbrigðismálum og loftslagsmálum og í þeim málaflokkum hefur náðst ótvíræður árangur á þessu kjörtímabili, enda er ég þeirrar skoðunar að það skipti máli fyrir stjórnmálamenn að ná árangri, ekki bara tala.

Herra forseti. Ég svaraði þessari spurningu mjög skýrt í fyrra sinnið og það er að Vinstrihreyfingin – grænt framboð hefur staðið við sína stefnu á þessu kjörtímabili

þessi sala, sem boðuð var í stjórnarsáttmála, var rædd á Alþingi. Það var óskað eftir áliti efnahags- og viðskiptanefndar um málið

2021 til sérstaks fundar um stjórnarskrármál. Þessa tillögu flytja auk mín hv. þingmenn Guðmundur Andri Thorsson og Inga Sæland. Forseti. Óþarfi er að fara mörgum orðum um þá snautlegu niðurstöðu sem kom út úr vinnu við breytingar á stjórnarskrá undir forystu hæstv. forsætisráðherra á kjörtímabilinu. Svo rýrar voru heimturnar að stjórnarliðar ákváðu á síðustu dögum vorþings að svæfa málið í nefnd. Sá þingstubbur sem hér er mælt fyrir snýst ekki um að lögfesta í heild sinni þá nýju stjórnarskrá sem við eigum til, stjórnarskrá sem byggir á tillögum stjórnlagaráðs, því miður. Þingstubburinn snýst heldur ekki um að tjasla upp á stjórnarskrárfrumvarp Katrínar Jakobsdóttur og koma því yfir endamarkið, kannski sem betur fer. Nei, þessi þingstubbur snýst bara um eitt afmarkað og lítið atriði, eitthvað sem mætti kalla þrautalendingu, að þingið mæli fyrir um nýtt breytingarákvæði á gildandi stjórnarskrá sem myndi undirstrika vald þjóðarinnar sem stjórnarskrárgjafa. Breytingartillaga þess efnis liggur þegar fyrir á þskj. 844 og var lögð var fram af fulltrúum Pírata, Flokks fólksins og Samfylkingarinnar við 1. umr. stjórnarskrárfrumvarps Katrínar Jakobsdóttur. Sú tillaga gerir mögulegt að breyta stjórnarskránni án þingrofs með þeim hætti að þegar Alþingi hefur samþykkt frumvarp til breytingar á stjórnarskrá sé það borið undir þjóðaratkvæði til samþykktar eða synjunar. Hæstv. forsætisráðherra hefur sjálf sagt að núverandi fyrirkomulag sé óheppilegt. Að blanda saman þinglokum, blóðugum prófkjörum og stjórnarskránni er kokteill sem slær ekki á taugar þingmanna. Með því að gefa þjóðinni lokaorðið komumst við þannig hjá því að þingstörfin fari á hliðina rétt fyrir þinglok og að pólitísk framtíð einstakra þingmanna ráðist af stuðningi eða stórkarlalegri andstöðu þeirra við stjórnarskrárbreytingar sem ættu með réttu að vera í höndum hins raunverulega stjórnarskrárgjafa, þjóðarinnar. Ég mæli því fyrir því að frestunartillaga á fundum Alþingis þetta árið verði með þeim hætti að þingið komi saman á nýjan leik til sérstaks fundar 12. ágúst og reyni að gera eitthvað gott úr þessari vonlausu stöðu.

Það er einfaldlega verið að taka fjóra mánuði af undirbúningstíma næsta kjörtímabils, næstu ríkisstjórnar, til að klára

breytingartillögu. Við í Samfylkingunni styðjum hana, enda teljum við mjög mikilvægt að við ljúkum ekki þessu kjörtímabili án þess að ræða um stjórnarskrármál, einkum og sér í lagi að taka afstöðu til breytingarákvæðis

Virðulegur forseti. Nú lít ég á töfluna og sé að enn á að svíkja þjóðina um nýja stjórnarskrá. Áfram skal haldið í kosningar án þess að virða niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar um að Íslendingar skuli fá nýja stjórnarskrá, þjóðaratkvæðagreiðslu sem búið að hunsa núna í fleiri ár. Þetta þing, þessi ríkisstjórn getur ekki einu sinni látið svo lítið að breyta breytingarákvæðinu til þess að gefa næsta þingi færi á að koma þjóðarviljanum í framkvæmd sem fyrst. Nei, þjóðin er svikin um nýja stjórnarskrá og meiri hlutinn kaupir sér þriggja og hálfs mánaðar launað leyfi til að fara í sumarfrí og kosningabaráttu. En ég vil halda því til haga, forseti, fyrir kosningarnar að það að fella þessa breytingartillögu, eins og meiri hlutinn er að gera,

Ég tel enn þá að þingið geti komið sér saman um tiltekin ákvæði hér í þingsalnum sem við höfum verið að ræða allt kjörtímabilið. Á þeim forsendum sit ég hjá. Ég

kjörtímabilsins. Á þeim tíma var sagt við okkur Pírata, og eflaust fleiri, að verið væri að draga okkur á asnaeyrunum. Það væri verið að fíflast í okkur með því að taka þátt í þessu starfi. Við ákváðum að taka þátt í því starfi af heilindum vegna þess að við trúðum því að það ætti að nýta öll tækifæri til að ná einhverjum árangri í þessum málum. Við stóðum við okkar af heilindum.